**Šeks, Vladimir (HDZ)** Idemo na sljedeću: - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o suradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa Raspravu su Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, zaštitu okoliša, unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i Odbor za obranu. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Državni tajnik u Ministarstvu unutrašnjih poslova Ivica Buconjić. Izvolite. lijepo gospodine potpredsjedniče. Štovane dame i gospodo evo pred vama je Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o suradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa. Ovaj Sporazum je potpisan 27. svibnja 2008. godine, a ovim Sporazumom je regulirana suradnja između određenih institucija nadležnih tijela Crne Gore i Republike Hrvatske i njihova suradnja u preveniranju i suzbijanju posljedica katastrofa, civilizacijskih katastrofa i prirodnih katastrofa. Naime, svjesni smo da je Crna Gora nam susjedna država i da se puno puta događa da određene ugroze prelaze državne granice i ovaj Sporazum će sigurno olakšati nadležnim institucijama i tijelima Republike Hrvatske kao i susjedne države Crne Gore da puno efikasnije, jednostavnije i brže djeluju u otklanjanju posljedica i u sprječavanju tih tih prirodnih i civilizacijskih katastrofa koje gotovo nikada ne pitaju za granice, nego imaju svoju prirodnu logiku. I smatramo da je ovo vrlo važan sporazum koji će u budućnosti pokazati sav svoj značaj prije svega u gašenju požara, a u slučaju nekih drugih prirodnih civilizacijskih katastrofa i u takvim situacijama. Hvala lijepa. **Šeks, Zakonodavstvo? Zaštitu okoliša? Unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost? Obranu. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HSS-a gospodin zastupnik Stanko Grčić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi predstavnici Vlade Republike Hrvatske, kolegice i kolege zastupnici. imamo, što ima za cilj uzajamnu suradnju i pružanje pomoći u katastrofama kao i preventivno djelovanje na njihovom sprječavanju mi u Klubu HSS-a dakako podržavamo. Prijedlog zakona i sporazuma je u skladu sa zaštitnom politikom koja se razvija u okviru tijela državne uprave, koja podupire ciljeve vanjske politike Republike Hrvatske na ostvarivanju sigurnosno-zaštitne suradnje i kooperacije sa susjednim državama, državama u regiji, ali i šire. Donošenjem ovog zakona želi se jasno formulirati odlučnost države u unapređenju ukupnog područja sigurnosti sa susjedima. Činjenica je da je civilno civilna i civilno vojna suradnja postala važan čimbenik za unapređenje zajedničke pomoći među državama na području uklanjanja posljedica prirodnih i civilizacijskih katastrofa i da će u buduće nadležne civilne institucije kao i Oružane snage Republike Hrvatske više nego što je to bio slučaj do sada značajnije participirati u provođenju ovih zadaća. Predmetni tekst Sporazuma pisan je s naglaskom na humanitarnu sigurnost i suradnju i bez nametanja interesa i volje neke od država, a smatramo ga i formalno-pravnim okvirom za suradnju između dvije države na temelju kojih će se razvijati i prihvaćati i konkretni planovi i programi operativne suradnje, usklađivati interesi i sve ostalo. Mišljenja smo da će pored ovog Sporazuma već potpisani slični sporazumi sa susjednim državama pritom posebno mislim s Bosnom i Hercegovinom, a odnosi se na probleme protupožarne zaštite u sezoni kao i sa Slovenijom vezano za nuklearnu elektranu Kršku umnogome doprinijeti zajedničkom rješavanju problema na području mogućih katastrofa. Slijedom navedenog nadamo se da će se olakšati rad našim nadležnim institucijama s partnerima iz susjedne države, a posebno u planiranju i provedbi preventivnih mjera, međusobnog izvješćivanja o opasnosti, međusobnoj pomoći, obrazovanju i o osposobljavanju, razmjeni podataka i dokumenata, suradnji pri razvoju i proizvodnji opreme za spašavanje i poticanju suradnje humanitarnih organizacija u dvije države. Prijedlog zakona smatramo dobrim, jer se njime izražava spremnost daljnjeg unapređenja i produbljivanja suradnje zemalja potpisnica Sporazuma. Ali otvara se mogućnost pokretanja novih inicijativa za potpisivanje ovakvih sporazuma sa drugim zemljama. I zbog svega ovoga što smatramo dobrim i navedenim u ovoj našoj raspravi klub HSS-a podržava prijedlog ovog zakona. Hvala. (HDZ)** Klub zastupnika SDP-a, gospodin zastupnik Šime Lučin. Izvolite. Hvala lijepo. Obzirom da je hajde da tako nazovemo ovo tipski zakon mislim možda i ne bi bilo posebnog razloga za o njemu nešto govoriti, ali obzirom da je na određeni način specifičan sporazum dopustit ćete mi nekoliko riječi. Prvo je evo dobro da kažem to što nismo čekali godinu ili dvije dana da ovaj Sporazum dođe na ratifikaciju, odnosno na usvajanje, nego evo prošlo je svega nekoliko mjeseci i ja se nadam da će to postati praksa. Da, obzirom na sam sadržaj Sporazuma, na samom početku da kažem da će ga klub SDP-a i da zapravo tu nema ništa sporno. Međutim, podsjetio bih na nekakva iskustva sa Bosnom i Hercegovinom, odnosno sa problemima koje smo imali oko implementacije ovakvog tipa sporazuma. Ja se nadam da sa Crnom Gorom iako recimo kad je konkretno riječ o požarima situacija nije toliko hajde da je nazovem bremenita, česta ili učestala kao sa Bosnom i Hercegovinom. Ali mislim da bi trebalo raditi da nam se ne desi to da imamo dobar sporazum, a da de facto nam se problemi mogu javljati na graničnom području. Zašto je ovakav tip sporazuma jako bitan i zašto na žalost mislimo da će on imati sve veću važnost? Iz jednostavnog razloga jer živimo u takvom vremenu kada su različiti tipovi katastrofa i nesreća postali sastavni dio našeg svakodnevnog života i kad više kao što je netko već i rekao granice, državne granice s time nemaju veze. Stoga kažem, vjerujem da će ovaj zakon, odnosno pardon Sporazum saživiti jako brzo. E sad zašto sam se javio? Ja bih želio iskoristiti priliku obzirom na priliku koju je Hrvatska imala, a nadam se da je još uvijek imam. Dvije rečenice uvoda. Negdje 2001. godine kad je Hrvatska krenula malo brže, nego do tada prema Europskoj zajednici, odnosno Europskoj uniji rađale su se različite ideje koji je to dio ili segment prostora koji bi Hrvatska u nekakvim zajedničkim aktivnostima mogla zauzeti. I tada se rodila ideja, od tadašnje kvadriterale konkretno od kolega iz Austrije i Italije da to uopće, da to zapravo bude ovaj prostor katastrofa. I tada su počele određene radnje i pripreme u onom smislu da bi Hrvatska trebala postati središte i edukacijsko i trenažno i svakako drugo ako hoćete oko tih oko tih problema, odnosno da bi Hrvatska tu trebala preuzeti perjanicu. Na žalost, te stvari su išle tako kako su išle. Ja sam bio jako sretan, čini mi se kada je premijer 2005. ili 2004. spomenuo da Hrvatska ide u tom pravcu. Na žalost, ja ne znam zašto se tu ne ide dalje, jer prema mojim informacijama kod kolega u Europskoj uniji također postoji zainteresiranost da Hrvatska ovdje napravi određeni iskorak. Dva su razloga. Prvi je razlog zato što je Hrvatska u regiji najbliža Europskoj uniji. Nadam se da će to tako i ostati, da će prva ući u Europskoj uniji, a druga je stvar zato što je kadrovski, materijalno i u svakom drugom pogledu najopremljenija i ima najviše iskustva na ovom planu. Stoga, ovakav tip sporazuma, ja se nadam da ćemo ga potpisati još jedino sa Srbijom ga nemam od susjednih zemalja, a nadam se da se nećemo zadržati samo na susjedne zemlje jer ne radi se samo o nekakvom požaru, ne radi se ne znam, čujte postoje potresi, postoje različite druge elementarne nepogode kada također treba određena pomoć trećih, da tako kažem zemalja. Evo, stoga moj apel predlagatelji ili možda da nam se i odgovori i kaže što je s tom idejom da Hrvatska preuzme čelno mjesto u regiji vezano za edukaciju, osposobljavanje, opremanje i, da tako kažem vođenje cijele ove priče oko civilizacijskih katastrofa. Evo, s time završavam i ponavljam da će klub SDP-a prihvatiti ovaj zakon. Hvala. Klub HDSSB-a, gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite.

i Vlade Crne Gore o suradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa. Iako bi bilo dobro da ovaj naslov ima jedan drugi smisao u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih tekovina. To bi bilo također dobro imati sa Republikom S obzirom da je granica sa Crnom Gorom na mjestu gdje je zemljopisno je to tromeđa između Hercegovine, dakle Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske, jasno je da bez one treće strane u ovakvom sporazumu ne možemo učiniti puno kada je zaista prostor tako tamo stisnut, mali da te prirodne katastrofe poput požara ne biraju i ne izostavljaju Bosnu i Hercegovinu od požara koji bi harao na području granice Hrvatske i Crne Gore. Ja bih nešto drugo još pritome rekao, s obzirom da me ponukao ovaj naslov, a to je da kada govorimo dakle o prirodnim i civilizacijskim katastrofama koje prelaze granice i jedne i druge države i ne biraju granice, to je jasno. To je ono što ono što je svima jasno da mi zapravo još uvijek nemamo do kraja definirano graničnu crtu sa Crnom Gorom. Mi još uvijek nismo razriješili problem rta Oštra, a lani samo bio u Vitaljini, posjetio razgovarao sa tamo domaćina i vrlo su nezadovoljni sa situacijom koja se tamo događa, nezadovoljni su sa mogućnošću da svojim plovilom, čamcem isplove u Boka Kotorski zaljev. dakle nemogućnošću ribarenja u pojasu širem od nekih 300 metara od hrvatske obale, od rta Oštro. Prema tome, mi ovdje govorimo o sporazumu sa Crnom Gorom o o suradnju u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa, dakle prekograničnih pojava koje ne biraju granice, a zapravo granicu još uvijek sa Crnom Gorom i status rta Oštra i okolnog mora nismo utvrdili. Mi to još uvijek nismo utvrdili. Pa bih molio da se i oko toga, kao što sam govorio i o Šarengradskoj adi i granici sa Srbijom koja također nije uređena kao ni sa Slovenijom da se, ali ovaj puta govorimo zapravo o granici sa Crnom Gorom, o rtu Oštra i moru, hrvatskom teritorijalnom moru da se to već jedanput uredi. Jasno je da ću biti za ovaj prijedlog sporazuma, ali evo napominjem da postoji ovaj problem, da ga se ne zaboravi. Evo, hvala vam lijepo.

Naime, granični status je vrlo jasno poznat, poznata je kopnena granica, zna se točno gdje je granična crta između Hrvatske i Crne Gore jasno je i na granici stoje naši policajci, isto kao što s druge strane stoje policajci Crne Gore i carinici, prema tome taj dio granice na kopnu uopće nije sporan.

koji je na jedan poseban način tretirao, dakle to pitanje morskog teritorijalnog dijela i o tome će svakako trebati razgovarati, ali o tome je već predložena arbitraža. Dakle, što se tiče same granice, ona je jasno definirana, ona je prema badinteru napravljena i tu je neupitno stanje i tu se točno zna granica i ona je danas kao takva funkcionira na kopnu, dakle samo taj morski dio je ostao na neki način dvojben i on će se sasvim sigurno i riješiti i predložena je arbitraža između Crne Gore i Hrvatske.

Poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Evo, dozvolite mi nekoliko riječi vezano za ovaj sporazum i odmah u početku da kažem da je sporazum dobar i da u potpunosti podržavam taj sporazum kao i pozivam da se što prije riješi sporazum i sa susjednom zemljom Srbijom s kojom još nismo riješili taj sporazum. Naime, što se tiče odmah bih rekao i vezano za diskusiju prethodnog kolege ispred kluba. Taj sporazum je sa Crnom Gorom, ali je taj sporazum prvenstveno u interesu Republike Hrvatske i tako ga treba i tretirati jer mi s tim sporazumima rješavamo te probleme opasnosti i koje nastaju u graničnim područjima, ali koje imaju implikaciju na Republiku Hrvatsku. Da je tome tako govori i prošlogodišnji požari koji su došli iz područja Bosne i Hercegovine, prema tome gdje je cijelo dubrovačko područje bilo zahvaćeno požarima i neizostavno, odnosno neminovno je da mi takve sporazume napravimo, obzirom da imamo dostignutu razinu organiziranosti sustava, kompletnog sustava zaštite i spašavanja, razinu, zavidnu razinu, ne bih rekao zavidnu samo nego bih rekao i najbolje organiziranu u regiji itekako nam je cilj da mi sa tim svojim organiziranim snagama na neki način i preveniramo probleme koji nastaju u susjednim državama, a koji imaju i posljedicu po Republiku Hrvatsku. Požari, odnosno sve vrste nesreća danas, da li su to civilizacijske katastrofe, da li su prirodne, ne poznaju administrativno političke granice to ne trebamo ponavljati, prema tome itekako nam je bitno da se svi zajedno uključimo na tim administrativnim granicama. Međutim ja bih samo ukazao vrlo kratko na jednu stvar. Hrvatska ulazi u taj sporazum i u sporazume sa svim susjednim državama sa svojim postojećim resursima. Postojeći resursi koji su zavidni u Republici Hrvatskoj, koji objedinjavaju na tisuće i tisuće pripadnika sustava zaštite i spašavanja, potrebno je reći da taj sustav se sastoji od različitih pravnih osoba, od različite razine organiziranosti, od tijela, od jedinica regionalne lokalne samouprave. Prema tome u tom sustavu koji je integralni sustav, itekako je bitno da taj sustav organiziramo na način da može odgovoriti kako za potrebe prvenstveno Republike Hrvatske, ali isto tako da budemo sposobni

planirati sustav vrlo kvalitetno upravo vodeći računa o raznim razinama organiziranosti na način da se na temelju prosudbi donesu kvalitetni planovi, da se donesu kvalitetne procedure, da se predvide snage kako i gdje i kada će intervenirati, s kojim snagama do logistike i financijskih troškova koji nastaju iz toga. To je vrlo bitno napraviti ajde što bi rekli vojničkim terminom u miru, znači u vrijeme kada nema problema. Znači sada su vremena pogotovo ako se to radi o prirodnim katastrofama koje i u biti ne znamo kada mogu nastati, međutim vrlo je bitno to napraviti. Zašto? Zato što taj sustav treba isplanirati dobro i dobro ga uigrati, treba ga planirati realno u vremenu i prostoru. Republika Hrvatska ima dovoljno resursa i nema nikakve potrebe da se stvaraju nove organizacije, novi sustavi koje mi volimo zvati državnim sustavima, državnim postrojbama, državnim snagama jer u takvom trenutku na temelju planova i na temelju odluka, svi ti sustavi do udruga na razini lokalne samouprave i šire, postaju državne snage. Prema tome bitno je isplanirati sustav, uigrati sustav i u datom momentu kada se te snage angažiraju one postaju državne snage. To naglašavam zato šta je i neracionalno da stvaramo nove postrojbe, nove organizacije. Tu bih istaknuo ulogu i značaj državne uprave za zaštitu i spašavanje. To je upravo uloga tog tijela kojega je Republika Hrvatska prije četiri godine ustrojila, da upravo koordinira, pripremi na vrijeme i isplanira kompletan sustav koji se sastoji od tih svih podsustava da ih nazovem ili organiziranih tijela organizacija pravnih osoba, da u datom trenutku u što realno kratkom vremenu sa adekvatnim snagama mogu biti na dispoziciji Republici Hrvatskoj da mogu u tim prilikama funkcionirati, odnosno djelovati. Stoga evo s time bih završio i podržavam donošenje tog sporazuma i pozivam da se i sa državom kojom još nije sklopljen to što prije napravi, a isto tako da se realno planiraju snage vodeći računa i o mogućnostima i o postojećim resursima i o financijskim sredstvima kojih nikad dosta. Hvala.

Dobili smo Prijedlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o suradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa. Cilj je ovoga zakona da se urede pitanja suradnje i uzajamnog pružanja pomoći u katastrofama kao i suradnje u prevenciji istih. Isto tako sporazum je rezultat obostrane želje za poboljšanjem zajedničke suradnje i uzajamnog pružanja pomoći. Ovim sporazumom uređena su pitanja pružanja pomoći u katastrofama na državnom području jedne od ugovornih strana, uvjeti suradnje u prevenciji, suradnja u područjima uzajamnog obavještavanja o prijetećim katastrofama, suradnju u području obrazovanja i obuke, u spašavanju i pružanju pomoći te razmjena informacija. Prijedlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Crne Gore o suradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa sastavljen je u Zagrebu u svibnju ove godine. Na temelju Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora gdje je člankom 18. propisano da Sabor Republike Hrvatske potvrđuje međunarodne ugovore koji traže donošenje ili izmjene zakona. Potvrđivanje je odgovarajući postupak i odluka Sabora o pristanku Republike Hrvatske da bude vezana međunarodnim ugovorom. Predmet sporazuma uređuje okvirne uvjete suradnje za provedbu preventivnih mjera za zaštitu od poplava, potresa, požara, radioloških opasnosti, industrijskih katastrofa, međusobna izmjena obavijesti o opasnostima, međusobnoj pomoći, razmjeni znanstvene i tehničke te drugih dokumenata bitnih za zaštitu, suradnju, ali isto tako i proizvodnju opreme za spašavanje. Ovim sporazumom se propisuje prelaženje državne granice za pružanje pomoći u zaštiti i spašavanju, unošenje i iznošenje materijala preko granice, uporaba zrakoplova i plovila za prelaženje spasilačkih ekipa i pomoći. Nadležnosti vođenja akcije zaštite i spašavanja sve u cilju što efikasnijeg djelovanja spasilačkih ekipa i pojedinaca koji sudjeluju u spašavanju i pružanju pomoći. Kada je u pitanju financiranje troškova u članku 16. propisano da strana koja šalje, nema pravo od primateljice tražiti i zahtijevati povrat troškova za poslanu pomoć ili gubitak opreme, stranke se također odriču svih prva na naknadu štete u slučaju tjelesnih ozljeda ili smrtnih sudionika u akciji spašavanja osim ako nije prouzrokovana. Radi praćenja ovog sporazuma ugovorne će stranke osnovati stalno mješovito povjerenstvo koje će pratiti provedbu sporazuma, rješavati konkretna organizacijska i tehnička pitanja, određivati način odražavanja veze i međusobno obavješćivanje. Treba još istaći da su slični bilateralni sporazumi potpisani sa svim susjednim državama osim sa Republikom Srbijom, tako da ovi sporazumi značajno doprinose boljem rješavanju akcidentnih situacija. Npr. bitno je olakšano gašenje požara koji dolaze iz Bosne i Hercegovine, omogućen je našim vatrogasnim postrojbama ulazak u teritorij Bosne i Hercegovine. Isto tako su i naši kanaderi dobili mogućnost za gašenje požara prije nego požar prijeđe granicu, dakle prije nego što poprimi veće razmjere. Zbog toga, s obzirom na prirodu postupka potvrđivanja međunarodnih ugovora kojim država izražava spremnost da bude obvezana već potpisanim međunarodnim ugovorom, kao i s obzirom na činjenicu da se u ovoj fazi postupka u pravilu ne mogu vršiti izmjene i dopune teksta,

Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče. u prijedlogu ovoga zakona svi kolege dosad što su se javili za riječ podržavaju donošenje ovog zakona odnosno ovoga sporazuma. Ja ću se samo malo osvrnuti na predmet sporazuma i na ono što piše u samome u samome zakonu, prijedlogu zakona. Znači, planiranje i provedba preventivnih mjera od zaštite poplava, potresa, požara, radiološke opasnosti te industrijskih i drugih civilizacijskih katastrofa. Kad su u pitanju poplave, potresi i požari mislim da sve susjedne zemlje će to na vrijeme javiti i mediji će to prikazati. No, zasigurno ukoliko nemamo ovih sporazuma pitanje radiološke opasnosti i civilizacijske katastrofe … /Govornik se ne Kroz ovaj zakon od 1. pa do 23. članka predviđene su sve mjere, pa tako u članku 10. utvrđivanje pravila o prelaženju državne granice prilikom pružanja pomoći, zaštite i spašavanja. Znači, prijelaz na samom graničnom prijelazu odnosno prijelaze i na drugim mjestima gdje nema graničnog prijelaza znači koji je to koji je to način. Znači da će sve ekipe ili pojedinci koji sudjeluju u akciji spašavanja i pomoći, da moraju imati označene odore, a isto tako da imaju i iskaznice te da ne mogu preko granice ni na graničnom prijelazu ni na ovim ostalim prijelazima. Znači ne mogu nositi vatreno oružje odnosno streljivo i eksplozivne naprave. Ono što je bitno za Republiku Hrvatsku kad je u pitanju sprječavanje požara, to je članak 12. gdje se govori o uporabi zrakoplova i plovila. Mi znamo da su naši zrakoplovi vlasništvo Republike Hrvatske, da njima upravlja Ministarstvo obrane, a da su piloti, časnici odnosno vojnici naših Oružanih snaga. Tako da ovim člankom je znači precizirano na koji način naše zrakoplovstvo može tu učestvovati, a jedan od pokazatelja dobrih ugovora sa Bosnom i Hercegovinom pokazao se već ove godine kad je se zaustavljao požar koji ide iz Bosne i Hercegovine i 10 km unutar same susjedne nam države. Tako isto člankom 16. precizirane su financije i troškovi pomoći. Evo na kraju želim kazat da ću podržat ovaj zakon i želim da ga što manje rabimo i da imamo što manje i jedni i drugi problema. Hvala lijepo. Izvolite. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče. Pa i ovaj Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o suradnji i zaštiti prirodnih i civilizacijskih katastrofa promatramo u jednom širem kontekstu normalizacije odnosa između Hrvatske i Crne Gore. Naime, nakon procesuiranja odgovornih za ratne zločine na dubrovačkom području, one građane Crne Gore. Nedavno smo bili svjedoci podizanja optužnice za nekolicinu njih koji su sudjelovali u zločinima protiv zarobljenika u logoru u Morinju. Dakle, u jednom širem kontekstu normaliziranja odnosa i procesuiranja odgovornih za ratne zločine stvorili su se preduvjeti i za jedan ovakav sporazum sa Vladom Crne Gore koji je izuzetno bitan za sve stanovnike hrvatskog juga, prije svega stanovnike Dubrovačko-neretvanske županije odnosno konkretnije Općine Konavle. Izuzetno je važno da se postigne suradnja u ovom području koje je dosta bitno, imajući prije svega u vidu da je i to područje i trusno područje, da se dole događaju i jaki potresi koji su u povijesti uništavali zapravo kompletnu kompletnu infrastrukturu, kulturne spomenike. Ne tako davne, '79. godine bio je jaki potres u Crnoj Gori koji je jako uništio i crnogorsko primorje dakle i Boku Kotorsku, i naravno uništio je i dobar dio dubrovačkog kraja i samu povijesnu jezgru Dubrovnika, a treba imati također na umu i činjenicu da je granično područje koje graniči i sa Bosnom i Hercegovinom i sa Crnom gorom relativno vrlo usko. Dakle vrlo je uzak teritorij Republike Hrvatske, kopneni teritorij. I samom tom činjenicom izložen je i većoj opasnosti od požara koji prijete dubrovačkom kraju. Prošle godine je itekako to bilo primjetno kad je izgorio dobar dio i Župe Dubrovačke i Konavala i u tom smislu ovaj sporazum sasvim sigurno osigurat će da se preventivno radi i da se postupa preventivno. Kao što imamo sporazum sa Bosnom i Hercegovinom o ulasku u njihov teritorij do 10 km kako bi spriječili prodiranje vatrene stihije na dubrovačko područje, tako evo sad imamo i ovaj Prijedlog zakona o sporazumu između Hrvatske i Crne Gore koji će također omogućiti jednu kvalitetnu suradnju na ovom području i ja se nadam da će to doista imati imati posljedice pozitivne na razvoj i Hrvatske i Crne Gore. I u tom kontekstu apsolutno podržavam ovaj Konačni prijedlog Zakona o sporazumu između Vlade Hrvatske i Crne Gore kako bi se doista stvari prevenirale i kako bi se pomagalo u ovim vremenima. Ja se nadam da do njih neće dolaziti, ali u koliko bi dolazilo do nekih većih katastrofa ne trebamo bježati od toga da trebamo biti spremni i na takve situacije. Evo, u tom smislu još jedanput podržavam ovaj sporazum koji je pred nama. Hvala lijepo. Hvala. Time zaključujem raspravu o ovoj točci dnevnog reda.